jedno Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2021.g. i Izvješće o radu Probacijske službe za 2021., dakle slično kao i prošle

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Sanader, poštovana, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolege vladajući i kolege i kolegice iz oporbe,

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku poštovane zastupnice Ružice Vukovac.

sa dvije točke za koje smo odlučili objedinjenu raspravu to su točke: - Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2021. godinu i - Izvješće o radu probacijske službe za 2021. godinu Podnositelj je Vlada RH na temelju Članka 9. Zakona o izvršavanju kazne zatvora i Članku 4. Zakona o probaciji. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Juro Martinović, izvolite.

Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, pred nama su dva izvješća o radu za 2021. godinu – Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara te Izvješće o radu probacijske službe. Zatvorski sustav u Republici Hrvatskoj sastoji se od 7 kaznionica među koje spada i zatvorska bolnica u zagrebu, 14 zatvora, s time da je zatvor u Sisku izvan funkcije zbog posljedica potresa, dva odgojna zavoda, Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu. U tim kaznenim tijelima je na dan 31. prosinca 2021. godine radilo ukupno 2572 državnih službenika. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju kontinuirano radi na popunjavanju radnih mjesta. U ovom trenutku raspisan je natječaj za 15 radnih mjesta u suradnji sa Policijskom akademijom. Upisuju se nove generacije pravosudnih policajaca za rad u zatvorskom sustavu. Prvi puta u povijesti je zbog posljedica razornog potresa došlo do potpune evakuacije zatvorenika i zatvora u Sisku i premještaja dijela zatvorenika iz kaznionice u Glini, te je u odnosu na godinu dana ranije ukupni kapacitet u kaznionicama i zatvorima za smještaj zatvorenika smanjen za 114 mjesta zbog oštećenja zgrade zatvora u Sisku i Glini uslijed potresa. Stoga je u zatvorskom sustavu 2021. godine bilo 2805 mjesta od čega u zatvorenim uvjetima 2912 mjesta, u polu otvorenim 608, te u otvorenim uvjetima 285 mjesta. Tijekom 2021. godine povećan je broj osoba lišenih slobode koji su boravili u kaznenim tijelima tijekom godine za 3,4% u odnosu na prethodnu godinu. Tako je 2021. godine novoprimljenih osoba lišenih slobode bilo 8495. Kaznu zatvora izdržavalo je 4696 zatvorenika, 8,93% više u odnosu na 2020. dok je mjeru istražnog zatvora izdržavalo 5335 zatvorenika, 4,8 više u odnosu na novoprimljene istražne zatvorenike u 2020. godini. U zatvorima je tijekom 2021. godine boravilo ukupno 1860 kažnjenika, 27,5 manje u odnosu na godinu dana ranije. Tijekom 2021. godine bilježi se i porast od 8,93% zatvorenika stranih država. Na dan 31. prosinca 2021. godine čak 58,05 stranih državljana nalazilo se u zatvorskom sustavu zbog počinjenih kaznenih djela iz članka 326. Kaznenog zakona, odnosno protuzakonito ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, dakle ili drugoj državi članici EU ili potpisnici Schengenskog sporazuma. Tijekom 2021. godine pandemija covid i dalje je imala učinak na zatvorski sustav. Zbog pandemije covid 19 koja je tijekom 2021. godine još uvijek predstavljala veliki zdravstveni i epidemijski problem na snazi su važila, su povremena ograničenja posjeta, stoga je kako bi se osobama lišenim slobode omogućili kontakti s obitelji tijekom 2021. godine realizirano 11509 video posjeta. Osim toga, tijekom 2021. godine u svim kaznenim tijelima bilo je ukupno 23641 posjeta osoba lišenih slobode i 17186 posjeta branitelja i javnih bilježnika. Najveći broj posjeta bio je u zatvoru u Zagrebu uključujući i Centar za dijagnostiku gdje je evidentirano blizu 4000 posjeta zatvorenicima i 7500 posjeta branitelja i javnih bilježnika. primjena sredstava prisile što je 12 slučajeva više nego 2020. godine. Međutim, u odnosu na broj osoba lišenih slobode koji su tijekom 2021. godine prošli kroz sva kaznena tijela pojavnost primjene sredstava prisile je mala, odnosno sredstvo prisile primijenjeno je samo prema 0,63% 0,63% osoba koje su boravile u zatvorskom sustavu. Na žalost u 2021. godini bilo je i smrti u zatvorskom sustavu, tako se dogodila 31 smrt zatvorenika, 24 su bile prirodne smrti, 5 slučajeva je bilo predoziranja medikamentima i 2 su bila samoubojstva. Evidentiran je jedan bijeg iz zatvora, iz zatvorenih uvjeta i to u kaznionici Požega te tri bijega iz polu otvorenih uvjeta ili uvjeta koji odgovaraju polu otvorenim uvjetima u kaznionici Lepoglava i odgojnom zavodu Turopolje. Za rad zatvorskog sustava iz državnog proračuna osigurano je ukupno za tu godinu 535 milijuna kuna, nešto više. Međutim, ostvareno je i preko 30 milijuna kuna prihoda od vlastite djelatnosti prodajom proizvoda i roba. Ti su prihodi ostvareni radom zatvorenika, te korišteni, ti su prihodi korišteni za poboljšanje uvjeta smještaja i rada zatvorenika. Primjerice za povećanje smještajnih kapaciteta, kupnju poljoprivrednih strojeva, njihovih priključaka, dostavnih vozila, kupnju i nadogradnju video nadzora, popravak elektroinstalacija, krovišta, izradu plastenika i Zatvorenicima je isplaćeno za taj rad iznos od 7 milijuna i 550000. Kako bi se poboljšali uvjeti smještaja zatvorenika u 2021. godini započeti su radovi na proširenju smještajnih kapaciteta u kaznionicama Požega, zatvoru u Požegi, kaznionica u Lipovici za što je izdvojeno ukupno 7,25 milijuna kuna. Uzimajući u obzir sve elemente koji proizlaze iz praćenja stanja i rada, te njihovom usporedbom sa proteklim razdobljima stanje sigurnosti može se ocijeniti kao dobro budući da se u svim kaznenim tijelima osigurani stabilni, sigurnosni uvjeti. uvjeti. Probacijska služba sastoji se od središnjeg ureda u Zagrebu i 14 probacijskih ureda čime je omogućeno obavljanje probacijskih poslova na području cijele Republike Hrvatske. Na dan 31. prosinca 2021. godine u probacijskoj službi zaposleno je ukupno 101 osoba, službenik od toga 11 službenika u Središnjem uredu i 90 u probacijskim uredima. Probacijska služba na dan 31. prosinca 2021. godine u radu je imala 3656 predmeta. Može se zaključiti kako na dnevnoj razini odrađuje veliki broj predmeta. Tijekom 2021. godine Probacijska služba radila je na izvršavanju 6875 predmeta, s tim da je na izvršavanju zaprimila ukupno 3167 novih predmeta a završila je 3219 predmeta od čega njih 91% se može se može konstatirati da je uspješno okončano. Ostvarena je suradnja sa 1380 pravnih osoba u kojima se izvršavaju, izvršava rad za opće dobro. U 2021.g. Hrvatska probacijska služba obilježila je 10. obljetnicu osnivanja izrazito uspješnog rada u međunarodnim okvirima. Probacijska služba uspješno realizira aktivnosti iz dva projekta financirana sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa - Učinkoviti ljudski potencijali, te jednog projekta financiranog iz Norveške darovnice. Poštovane zastupnice i zastupnici, zatvorski sustavi i probacijski sustavi su koji rade na najrizičnijim skupi…, sa najrizičnijim To je sustav u kojemu je svaki dan izazov, uprava za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstvo pravosuđa i uprava svjesna je izazova tog sustava i nužnosti novih ulaganja. Lani su realizirane dvije velike investicije u Kaznionicama u Požegi i Lipovici čime je zatvorski sustav dobio novih 200 mjesta. Sredinom 2022.g. uveden je sustav elektroničkog nadzora za uvjetni otpust, a savjetovanje o Pravilniku o elektroničkom nadzoru za istražni zatvor je u tijeku. To su kratkoročni i srednjoročni planovi kojima se rješava pitanje prekapacitiranosti zatvorskog sustava. U tijeku su pripreme i analize za izradu projektne dokumentacije za novu Kaznionicu u Gospiću, strateški projekt kojim će se podići razina sigurnosti zatvorskog sustava u RH. Ova Ova izvješća prikazuju realno stanje i potencijale zatvorskog sustava. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala vam predsjedavajući. Poštovani g. državni tajniče, podatak koji se nalazi ovdje u izvješću je, barem po meni, poprilično zabrinjavajuć. Na posljednji dan 2021.g. dakle na 31. prosinca u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i centrima ukupno 3.559 sistematiziranih radnih mjesta, a popunjeno 2.572, 72,27%, možemo reći dakle da djelatnika odnosno djelatnica u tom sustavu nedostaje više od četvrtine. Koji su po vama razlozi? Pretpostavljam da je jedan od najvažnijih niska razina primanja, ali je li to jedini razlog ili postoje i neki dodatni razlozi? Hvala vam na odgovoru. Uvaženi zastupniče da, to je, to je vidljivo kao problem iz izvješća. Dakle mi smatramo da nema pretjerane kadrovske potkapacitiranosti trenutno u zatvorskom sustavu, malo nešto bi trebalo pojačati dakle pravosudnu policiju. Na ovim drugim pozicijama službeničkim i dakle preraspodjelama poslova imamo u zadnje vrijeme nešto i ljudi koji su radili u zatvoru u Sisku, mi naravno nikom nismo dali otkaz zbog tog, te katastrofe koja se tamo dogodila, mi smo njih rasporedili u sustav. zbog relativno niskih primanja koja su u cijelom našem društvu, a nekako u javnom sektoru je to izraženo i naši pravosudni policajci bi mogli imati nešto bolja primanja, tako da u sredinama sa boljim standardom teže dolazimo do pravosudnih policajaca. Ružica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, podsjetit ću vas na relativno svjež slučaj kada je javnost saznala da je pedofil osuđen za seksualno zlostavljanje svoje 10-godišnje pokćerke, kažnjen radom za opće dobro, na kraju završio na izvršavanju te kazne u Udruzi za rad s djecom s posebnim potrebama u jednom slavonskom gradu. Ne znam je li jadnije ili sramotnije to što je kao kaznu za seksualno zlostavljanje 10-godišnje djevojčice koju je trebao čuvati, a on ju je na najsvirepiji mogući način iskoristio i trajno osakatio njeno povjerenje, za to dobio zapravo nagradu koja je na kraju, dobio zapravo i pravo odsluženja odnosno bila odslužena u udruzi sa djecom koja imaju posebne potrebe. Za ovo su baš svi u sustavu trebali podnijeti svoje ostavke, baš svi i ministar naravno, u razvijenim zemljama bi se to dogodilo. Kako je to uopće bilo moguće? **Martinović, Juro** Nisam razumio jel me pitate kako se to dogodilo ili kako to ja komentiram, dakle pa ću odgovoriti jednom, jednim univerzalnim odgovorom. Naravno dakle zatvorski sustav, niti mi kao dio izvršne vlasti nemamo nikakvog utjecaja na to što će sud kome što izreć, to je vama kao pravnici poznato i meni, al kad se ta stvar dogodila na takav način reklo bi se neprihvatljivo i ja sad površno kad bi rekao iako kao pravnik znam da samo stanje spisa zna onaj ko je sudio, ali gledano ovako izdaleka to djeluje neprimjereno. Dakle sustav naš probacijski je pogriješio, mi smo to komunicirali sa javnošću i iskazali, izrazili žaljenje dakle i poduzeli smo nekakve unutarnje stvari da se takve stvari ne događaju. ružno, ali uvažena zastupnice dakle zakon velikih brojki na više godina rada može podnijeti takvu pogrešku, ona je nedopustiva, ona je žalosna, ali to jednostavno „errare humanum est“ dogodi se.

otić u zatvor tj. bila joj je propisana kazna, ali nije mogla ostvariti tu zatvorsku kaznu zbog prenapučenosti i to je jedna činjenica koja se događa u Hrvatskoj. Ako pogledamo proračun, dakle rashodi su sve veći, troškovi zatvora i kaznionica u 2021.g. iznosili su 77 milijuna eura, u ovoj godini to je 88 milijuna eura, što je naravno pre, prevelik, pa me zanima evo da li Hrvatska može uzeti u razmatranje jedan model kako bi zapravo smanjila troškove i dovest do obrnutog modela da zapravo punimo, a ne sve više praznimo proračun jer postoje interesantni modeli u nekim zemljama gdje postoji odredba kojom je dopuštena mogućnost da osobe osuđene na niže zatvorske kazne dakle ovog tipa prometnih prekršaja i to mogu otkupit slobodu dakle za 50-100 eura jedan dan, pa evo dakle da li Hrvatska može uzet u razmatranje jedan takav model? Hvala vam uvažena zastupnice. Dakle, a sva, sva promišljanja su legitimna, mi se naš, dakle kazneno pravni taj penalni sustav ja bi rekao ovdje primarno penaloški nije odlučio za takve korake dakle plaćanja. On bi imao nekakve ja bih rekao kratkoročne učinke, a gledano sa jednog općeg strateškog pogleda to ne bi bilo dobro jer bi bogatiji mogli platit slobodu, a sirotinja bi morala služiti zatvorske kazne. To jednostavno u našem zakonodavstvu nije predviđeno. Da li, recimo susjedna BiH to ima, ali mi, dakle naša penaloška znanost u ovom trenutku smatra da to ne bi bilo društveno opravdano. Mi kao društvo pouzimamo neke stvari. Kao što ste vidli u izvješću mi uvodimo elektronički nadzor, dakle i on se trenutno već primjenjuje kod uvjetnih otpusta, a uskoro će bit, postojat će pretpostavka i da se on koristi kod i kod istražnog zatvora i time ćemo malo smanjiti pritisak na zatvorski sustav. Slijedeća replika poštovani Luka Brčić. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo vidimo u kaznenim tijelima u strukturi samih da imamo unutar RH 7 kaznionica i 14 zatvora. Nisam dovoljno uspio vidjeti razliku čitajući materijale između ove dvije strukture kaznenih tijela, hvala Bogu i nemam ni osobno neposredno iskustvo ovih institucija, nadam se da neću ni imati, pa zanima me evo razlika u njima. Hvala. Uvaženi zastupniče, dobro to pa ne razumiju to mnogi ljudi. Ja moram reći da kad sam ja kao odvjetnik ušao u zatvorski sustav nisam baš do kraja to. Dakle, u kaznionicama se izdržavaju pravomoćne zatvorske kazne. U zatvorima se dijelom izdržavaju kraće kazne u Remetincu, pa i Osijeku i to su zatvori, ali tamo, oni su primarno istražni zatvori, zato se tako zovu. Oni se najčešće i nalaze blizu županijskih sudova koji određuju,

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani, ja bi vas molila ako biste nam mogli malo pojasniti tj. dati podatke o popunjenosti ustanova zatvorskog sustava tj. prepopunjenosti jer postoje podaci o, recimo za Zagreb da je 150% u zatvoru u Zagrebu popunjeno što naravno govori o premalim kapacitetima. A druga stvar bi vas molila ako možete nam reći koliki je postotak recidivista znači onih koji se ponovno zbog kršenja zakona vraćaju u, u zatvorske ustanove. Evo zahvaljujem. Hvala uvažena zastupnice. Dakle, kroz zatvorski sustav na godišnjoj razini prolazi 12 tisuća ljudi cca tu negdje malo više ili negdje malo manje, u ovoj godini mislim da je prošlo, u toj godini za ovo izvještajno razdoblje prošlo je nešto više od 12 tisuća. Kapaciteti su u toj fazi bili negdje oko 3.900 i oni tada nisu bili za tu godinu prebukirani. Mi smo sada u zatvorskom sustavu jako napučeni i prebukirani, a primarno zbog činjenice koja se na ovim prostorima događa, a to je tzv. tranzitni kriminal. Mi od tih 12 tisuća više od 5 tisuća imamo istražnih zatvorenika onda vam je sve jasno. Dakle, puno je to kriminala koji se događa u tranzitu tih žalosnih ljudi koji bježe na zapad i tu sudjeluju razne strukture. Mi smo prije 15 dana mislim u jednom zatvoru, mislim da se radi u Karlovcu imali od 60 zatvorenika ljude iz 13 država Europe i svijeta. Evo takva je to struktura i to je jedan pritisak kao što vidite ja sam rekao u izvješću mi smo u zadnje 2 godine

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, već ste uvodno i rekli jedan od ciljeva probacijskih poslova jest resocijalizacija odnosno reintegracija dakle počinitelja kaznenih djela, dakle da se ponovo vrati u zajednicu nakon izdržavanja kazne. Zanima me da li ima kakvih podataka o recidivistima odnosno da li znate koliko su te mjere resocijalizacije odnosno reintegracije uspješne. I drugo pitanje odnosi se na ovo drugo izvješće što se tiče kaznionice i zatvora, spominje se podatak od 467 osoba lišenih slobode koji su strani državljani. To je povećanje ako gledamo '21. i '20. od 23%, dakle nije neznačajno povećanje pa me zanima da li imate ikakvih informacija zbog čega je došlo do takvog povećanja dakle osoba stranog stranog državljanstva koje su lišene slobode u RH. Hvala. **Martinović, Juro** Pa uvaženi zastupniče, evo sad sam odgovarajući prethodnoj zastupnici dakle rekao da se radi o, kako ja to kolokvijalno zovem tranzitni kriminal. On je razlog velikog broja stranih državljana koji mogu završiti samo kao počinitelji djela na našem teritoriju i eventualno nešto ekstradicije koje nema puno. Dakle, oni koji se uhite ovdje, a druge ih države traže da ih izručimo. Što se tiče recidivizma, vi ste spomenuli probaciju pa pretpostavljam da mislite na probaciju, mislim da sam u ovim podacima kad sam vam dao ovo izvješće tamo se reklo da je 91% uspješnosti probacijskog posla. To znači da nije čak ni 9% nego je nešto manje od 9% je onih za koje probacijska služba mora predložiti da se taj probacijski tretman pretvori u istražno zatvorski i to se događa dakle u malom slučaju. Nemam podatke o recidivizmu kroz zatvorski sustav, znam da je on rekao bih relativno velik i da se tamo nama pojavljuju vrlo često isti ljudi koji su pripadnici narko miljea i slično. **Sanader, Ante Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, rekli ste da je bilo 35 smrti zatvorenika od toga 5 od medikamenata i 1 samoubojstvo. Da li to znači ovih 5 od droge jer smo u izvješću pučke pravobraniteljice vidjeli da je bilo jedno predoziranje. I kako je moguće da uopće droga uđe u zatvorski sustav i da li je netko kažnjen stegovno što se uopće droga uspjela unijeti u zatvorski sustav? Uvažena zastupnice ovo je naravno osjetljiva tema i mi koji radimo u Ministarstvu pravosuđa i uprave na ovim stvarima, a osobito oni koji pokrivaju Upravu za zatvorski sustav i probaciju su na to osjetljivi, rekao bi pokušavaju sustav zatvoriti do krajnjih granica, ali to u životu nije uvijek moguće. Dakle ono što sam ja dobio podatke, nemam podataka o bilo kakvoj predoziranosti u smislu narkotika, ovdje se radilo o predoziranosti sa lijekovima gdje su ljudi koji su unutra spremni napraviti razne prevare kako bi nakupili određenu količinu lijekova i sustav jednostavno ne može tu stvar hermetizirat da oni to ne naprave i onda skupe određeni broj lijekova, a u glavi im se dogodi taj klik da žele sami sebi oduzet život. Tužno i žalosno je uvijek, nama je to teško, dakle teško doživljavaju ljudi koji tamo rade, ali se dogodi, činimo napore da se takve stvari ne ponavljaju, naravno i unutra poduzimamo mjere da ljudi koji su bliski tim događanjima da budu odgovorniji, da ih rotiramo, zamijenimo.

Ministar pravosuđa nije bio prisutan niti na Odboru za pravosuđe kada se raspravljalo o Izvješću predsjednika vrhovnog suda, niti jučer tu na raspravi, nema ga niti danas, a sva ta izvješća su međusobno povezana, pa tako i ovaj dio koji u izvještaju predsjednika vrhovnog suda kaže da naši sudovi pribjegavaju pretjeranoj blagoj penalnoj politici pogotovo za kaznena djela za koja je propisana kazna od šta ja znam izriču minimalne kazne, vrlo često neprimjereno pribjegavaju institutu izvanrednog ublažavanja kazne, a onda i u izvršavanju dođe do toga da se okrivljenici puštaju prerano na slobodu. Što želim reći? Treba nama rasprava o sveobuhvatnom planu izgradnje novih kapaciteta zatvorskog sustava, oprostite ako vas to vrijeđa, ali o tome trebamo razgovarat s ministrom kojeg nema, a zatim treba vidjeti i je li ono o čemu ovo izvješće govori…/Upadica Sanader: Vrijeme/…postiglo svoju svrhu s obzirom da imamo pretjerano velik broj recidivista. Uvažena zastupnice, dakle mislim da smo se mi već sreli na Odboru za, za pravosuđe kad ste, kad je netko ne vi, problematizirao činjenicu da ministra nema na tim važnim izvješćima. Ja naravno visoko cijenim izvješće predsjednika vrhovnog suda, ali sam i tada rekao, a evo sad to moram i za vas, ali i za javnost ponoviti, ministar je taj dan bio u Parizu na važnom sastanku, a jučer se vratio i bio kratko na Vladi i onda je odmah odletio za Brisel na Vijeće ministara koje se tamo danas događa to su razlozi, da je u Zagrebu ja vjerujem da bi bio na izvješću predsjednika vrhovnog suda, a na ovom izvješću nisam siguran s obzirom da znam kakva su, kakva su pravila koja se primjenjuju u ministarstvu. Ono što formalno mogu reć, a to vi znate da je odlukom Vlade smo mi, četvorica nas imenovani kao ovlašteni predstavnici za ova izvješća, a i za izvješće predsjednika vrhovnog suda. replika poštovanog Veljka Kajtazija. a što potvrđuju i nedavne presude Europskog suda za ljudska prava koji je prošli mjesec objavio dve presude u kojima je utvrdio da je Hrvatska povredila prava zatvorenika zbog neodgovarajućih zatvorskih uvjeta. Zanima me, što se konkretno čini po tom pitanju? Isto tako meni se javljaju osobe sa manjim kaznenim djelima, ne smatram primjerenim posljedice koje trpe unutar sustava ili posljedice koje njihov status ima na njihovu djecu i obitelj. Generalno naglasak je na kažnjavanju što se dodatno pogoršava lošim uvjetima, a ne na rehabilitaciju, obrazovanje i rad unutar sustava što je očito nemoguće ako osnovni ljudski uvjeti nisu zadovoljeni. Planira li se po tom pitanju na neki otvoreniji i inkluzivniji način izvršavanje kazne za blaža kaznena djela u kojem bi naglasak bio na stjecanju novih vještina? Također planiram zatražit od ministra da obiđem sve zatvore, hvala. Pa uvaženi zastupniče, dakle kad pitate što poduzimamo ja sam maloprije rekao, mi smo dakle unutarnjim pre, pre, prestrojavanjem financijskim dakle napravili bez dakle da smo angažirali sredstva proračuna dvije stotine ležaja u zatvorenim uvjetima. Zatvorski sustav kao koji se pojavljuje na, na, na repu kaznenog postupka jednoga je sustav koji je primarno osmišljen kako bi se ti ljudi resocijalizirali, dakle kako bi se popravili i doveli ih u poziciju da budu uspješni članovi društva, članovi radnih zajednica i članovi svojih obitelji i tu, tu uspješnost, o njoj možemo govorit da je u nekakvom nekakvom postotku dobra ili loša, ali nastojanje zatvorskog sustava je upravo u tom pravcu o kom govorite i vi. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Ljubica Maksimčuk. Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Uvaženi državni tajniče, zatvorski sustav zasigurno je jedan specifičan i ne jednostavan niti lak sustav. Čitajući ovo izvješće sam zapazila da evo za vrijeme boravka zatvorenika u Centru za dijagnostiku stručnjaci različitih specijalnosti obavljaju poslove psihosocijalne dijagnostike zatvorenika. Jednako tako i u drugom izvješću probacijskom možemo vidjeti da su uz mjere izrečene i one mjere liječenja, psihijatrijsko liječenje i liječenje o ovisnosti i obvezni psihosocijalni tretmani i obzirom da općenito imamo nedostatak ovakvih stručnih kadrova zanima me kako vi stojite u zatvorskom sustavu upravo sa ovakvim stručnim kadrovima? **Martinović, zatvorski sustav ima sve stručnjake koji su potrebni da odrade te, te važne poslove. Naš Centar za dijagnostiku, mi smo ponosni na njega, kao što smo ponosni na Centar za izobrazbu koji su dobili punu snagu u zadnjih 5.-6.g. kad je ova garnitura ja bih rekao ove Vlade, ali i prethodni ministar Bošnjaković, kad smo došli tamo onda je, neki ljudi, nekakvi strukture zagovarali da se Centar za dijagnostiku ugasi. Centar za izobrazbu je bio na, na izdisaju, imao je 2-3 ljudi koji su sjedili u sobama u Remetincu. Mi smo to afirmirali i digli na jednu visoku razinu tu taj obrazovni centar, ali i dijagnostiku koja je jako važna na ulazu i da sve osobe koje idu na izvršavanje kazne više od 6 mjeseci prolaze kroz ruke stručnjaka kako bi im preporučili gdje će oni najbolje taj svoj preodgoj, tu resocijalizaciju doživjeti. Nema zainteresiranih. Otvaram raspravu. Prvi je prijavljeni u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani zastupnik Davor Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, ovo izvješće ima neke dijelove koje možemo naravno u potpunosti razumjeti i podržati kao što je činjenica i navodi se ovdje u točci 6. izvješća da su za zatvorski sustav protekle dvije godine bile izazovne zbog pandemije bolesti Covid-19 pa i zbog posljedica potresa i raznih elementarnih nepogoda kako izvješće navodi na području Požeško-slavonske županije koja je teško oštetila prostore tamošnje kaznionice. Po prvi puta u povijesti je izvješće dalje navodi zbog posljedica razornog potresa došlo do potpune evakuacije osoba lišenih slobode iz zatvora u Sisku te premještaj dijela zatvorenika iz kaznionice u Glini. Ništa tu upitno nije. To su sve redom više sile. No, evo jedne rečenice nad kojom se odmah malo moramo zamisliti. Ministarstvo pravosuđa i uprave kontinuirano poduzima niz aktivnosti radi otklanjanja problema povremene prenapučenosti kaznenih tijela i poboljšanja uvjeta izvršavanja kazne odnosno mjere istražnog zahtjeva. Već smo ovdje u ovoj uvodnoj raspravi sa poštovanim državnim tajnikom uočili podatak iz samoga izvješća u točki 3. popunjenost sistematiziranih radnih mjesta, imamo ovdje u izvješću i preciznu tablicu koja nam daje poprilično zabrinjavajuće podatke naročito što se tiče osiguranja odnosno stavke razdjele radnih mjesta unutar sustava Uprave za zatvorski sustav gdje se vide ozbiljni problemi. Kao što je i poštovani gospodin državni tajnik naveo problemi odnosno kadrovska podkapacitiranost u upravnim poslovima ili financijsko-knjigovodstvenim može se riješiti i naravno ne narušava sigurnost i stabilnost zatvorskog sustava na tako ozbiljan način kao što ga narušava ozbiljna rupa na području osiguranja samog zatvorskog sustava. Dakle, tu govorimo o pravosudnim policajcima i policajkama, osobama koje su svakodnevno u kontaktu kako je i rekao gospodin Martinović visoko rizičnim osobama. koji su počinili nešto zbog čega su osuđeni na zatvorsku kaznu. Trenutno ih sistematiziranih, dakle ideja je da bismo ih trebali imati 1.984, a imamo ih sve zajedno 1.558 od čega je 165 žena i jednostavna računica govori da nam ovdje u osiguranju pripadnika pravosudne policije nedostaje 426. To je dakle iznimno zabrinjavajući podatak. Kasnije ćete čuti i sam stav njihovih predstavnika koji je puno, puno oštriji nego ovako kako ja sada govorim. Dakle, u svim odjelima kaznionice, zatvora, odgojnih zavoda i centara postoje upražnjena sistematizirana radna mjesta što navodi se u izvješću zaposlenicima otežava obavljanje poslova izvršavanja kazne zatvora. Dakle, mi se nekako u ovim izvješćima bila ona o zatvorskom sustavu, nedavno smo imali jednu priču o vodovodnom sustavu i uvijek se suočavamo sa jednom činjenicom. Ja nisam dugo, ja sam evo tek 3 godinu ovdje, ali primjećujem jedno stalno pravilo da se kroz sva ova izvješća definiraju problemi, prepoznaju se problemi, ali se prolaze godine ništa se na tome polju ne rješava. Isto ovakvo izvješće vidjeli smo i u 2020., 2021., 2022. pa evo u 2023., problemi su i dalje isti, ali rješenje se ne nazire niti se može vidjeti konkretna aktivnost pomoću koje bi se odnosno svrha koja bi bila rješavanje tog problema. Što se tiče probacije moramo ih pohvaliti i još jednom naglasiti ono što je poštovani gospodin državni tajnik rekao u uvodnom izlaganju. Treba naglasiti da je profesionalna probacijska u Hrvatskoj 2019. primila nagradu CEEP-a za najbolji probacijske službe i koja je tijekom 2021. obilježila 10 godina profesionalnog rada. Nemamo niti jedan razlog da na bilo koji način posumnjamo u njihov izvanredan rad koji je na koncu konca i prepoznat od strane međunarodnih tijela i da im od srca čestitamo 10 godina profesionalnog rada. pođimo sada na malo oštrije ocjene. U izvješću je ukazano na činjenicu da uvjeti smještaja i nedostatak službenika u zatvorskom sustavu doprinose lošim uvjetima te je u 2021. godini povećan broj samoubojstava zatvorenika i smrtnosti zatvorenika. Gledajući s aspekta nedostatka pravosudnih policajaca kao službenika potpuno je nejasno zašto ovo izvješće vidi da nedostatak službenika pravosudne policije doprinosi uvjetima odnosno lošim uvjetima precizno rečeno, samoubojstvima ili povećanoj stopi smrtnosti. Zakon o izvršenju kazne zatvora gdje se u jednom članku spomenutog zakona, pazite podjela terapije dakle lijekova bolesnim zatvorenicima prebacuje na pravosudnu policiju zbog nedostatka medicinskog osoblja. Nesumnjivo doprinosi lošim uvjetima. To je nažalost jedna istina koja stoji u ovome izvješću, ali ju nismo dovoljno naglasili. Dakle, stoji sada pitanje. Zbog needuciranosti u podjeli terapije, niti dovoljnog stručnog znanja pravosudnih policajaca poveća je broj samoubojstava i smrtnosti zatvorenika da ili ne? Kada malo razmislimo naravno da postoji uzročno posljedična veza, a ona se opet krije u potkapacitiranosti kadrovskoj i naravno nedovoljnoj stručnoj obrazovanosti pravosudne policije. Zašto se, opravdano se pitanju pravosudni policajci unazad nekoliko godina, pa i cijelo desetljeće ništa ne poduzima oko povećavanja materijalnih prava svih službenika zatvorskog sustava iako se kroz izvješća o stanju zatvora stalno navodi i upozorava na nedostatak svih službenika, a ponajviše pravosudnih policajaca. Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zatvora za 2021. nažalost je moramo priznati kopija izvješća za 2020., 2019., 2018., 2017., a nažalost isto će takvo izvješće biti i za 2022. i 2023. i 2023. Izvješća ista, stanje isto. Nedostatak službenika, nezainteresiranost mladih za zanimanje pravosudnog policajca isključivo zbog malih primanja i loših uvjeta rada rezultira odlaskom mladih iz zatvorskog sustava na neka bolje plaćena mjesta. lijepo nam je predložio odnosno predstavio izvješće u njemu i mi možemo čitati da nije bilo većih problema sa prekapacitiranošću zatvorskog sustava. Iako je moram upozoriti drastično porastao broj tužbi zatvorenika na hrvatskim sudovima i na sudovima izvan Hrvatske. Taj se podatak ovdje u izvješću ne navodi. Problem se pokušava riješiti adaptacijama i proširenjem postojećih kapaciteta. Vidjeli smo jedan podatak koji moramo iskreno reći nije točan, da se radi na proširenju zatvora odnosno kapaciteta zatvora u Sisku za 200 mjesta. Naime, zatvor u Sisku ni danas ne postoji, službenici su još uvijek razbacani po svim ostalim ustanovama bez nade da će se zatvor u Sisku u nekom razumnom roku izgraditi. Isto tako, čuli smo da se radi na reorganizaciji kako bi se objedinili službenici zatvorskog sustava i pravosudnog sustava čime bi se omogućilo premještanje službenika sa sudova u zatvorski sustav i obrnuto. To nije točno i ne vjerujem da bi itko iz pravosudnog sustava želio otići raditi u zatvorski sustav bez da to bude isključivo i jedino njegova slobodna volja. Dakle, u svakome slučaju izvješće kao izvješće nesumnjivo otkriva jednu veliku rupu u sustavu to je kao prvo kadrovska podkapacitiranost koja rezultira ovakvim stanjem koje je u izvješću prikazano kao relativno zadovoljavajuće. Mi ne možemo ni sa čime dame i gospodo biti relativno zadovoljni ili relativno nezadovoljni. Mi sa ovime nismo zadovoljni. Domovinski pokret neće stoga podržati ovo izvješće zato što smo i tijekom rasprave o proračunu kroz naše amandmane predložili da se oslobode financijska sredstva za povećanje plaća pripadnicima pravosudne policije i od toga nećemo odustati. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovanog zastupnika Marina Miletića.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Sanader, poštovana, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolege vladajući i kolege i kolegice iz oporbe, danas evo raspravljamo o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2021. godinu pa ja bih htio ovdje vam nešto progovoriti možda na malo drugačiji način i nešto iz mog osobnog viđenja naravno da onda je Klub MOST-a usuglašen s time. Htio bih progovoriti o mnogim nepravdama koje se događaju zato jer je moj stav da nijedan građanin RH, nijedan nijedan građanin nije zavrijedio da se prema njemu odnosi nehumano, necivilizacijski i da se prema ljudima koji su se ogriješili o zakone RH i koji za to odgovaraju i koji završe u kaznionicama ili unutar zatvorskog sustava nedopustivo je da ih se na bilo koji način dehumanizira, na bio koji način jer koliko god nama nekad teško je to shvatiti njima je sasvim dovoljna kazna da su zatvoreni tamo gdje jesu i da godinama u ćelijama izvršavaju kaznu za svoje prijestupe. I da me ne bi netko krivo shvatio, dakle naravno da vjerujem ukoliko je to po ljudski moguće je li, ali i u pravdu u ovom svijetu i ako je netko napravio nešto loše drugome naudio ne dao Bog i u onoj dimenziji najgorega je li, naravno da zato moraš položiti račun već ovdje na ovoj zemlji, to nas sve čeka i na nekom drugom svijetu i da moraš odgovarati za svoja nedjela. I to nije sporno. Ono što bih volio da vladajući čuju, evo neki kolege najavljuju posjete zatvorima, ja to već godinama, godinama, godinama jer ja mislim da pogotovo sad ko saborski zastupnik baš sam evo i ministru Malenici najavio i svoju Via Romu i tako dakle i ja mislim da je to dobro, da Bog prosti kad dođeš tamo onda znaš gdje nikad ne želiš završiti. Dakle, kad dođeš u zatvor onda znaš gdje nikada ne želiš završiti pa čak i ovi kojima padne na pamet ponekad iz ovog ili onog razloga da naprave nešto što je protuzakonito onda se samo sjetiš kako je tamo ljudima i onda kažeš Bože, čak da u Boga i ne vjeruješ je li, ali dakle neki fundus imaš, fundamet oprostite i kažeš, ne, ne ja tamo neću. Ja bi sada htio zamoliti pomoć evo baš ljudski, dakle pomoć vladajućima kad pričamo o Via Romi riječkoj i vi sad dolazite bilo kome u posjeti, želite doći u zatvor, želite posjetiti bilo koga znanca, neznanca, prijatelja ili ja kao vjeroučitelj, kao teolog po struci jel al onaj koji je rekao kome treba mogu s nekim razgovarati i vi kad dođete tamo vi morate prvo satima, ozbiljno vam sad kažem, stojite ispred zatvora, pada kiša, minus 10 je vani, vi u vrijeme posjete jel ako je gužva vi ste na otvorenom, pričam o Rijeci je li ne znam kako je u drugim ne, vi ste i vi tamo stojite u redu i onda lijepo još ajde sad ću vam ja govorit ljudski, onda vas se još napravi gužva, znate ljudi u automobilima onda vas svi znaju je li u Rijeci onda oooo kome ovaj ide, di će ovaj je li ne, onda znate fotografiranja ljudi koji čekaju u redu da pomognu nekome, da ne odnesu nešto, da razgovaraju i ja držim da Via Roma koliko god je, je pa da neki, neki gledaju šta govorim, pa ja uvijek sam za čovjeka, neko se može smijat, može mu to bit smiješno, ja uvijek, sve ću napravit za čovjeka, sve. Za mene nitko nije vrjedniji od drugoga bez obzira što ovdje vidimo da se mnogi uznosito drže, mnogi misle da su pametniji od svih, da su popili svu pamet ovog svijeta, čak neki misle da su najpravičniji od svih, neki misle da su najpošteniji, neki misle da su hodajući sveci. Ja nisam se nikad ogriješio o zakon, sportaš sam cijeli život, al ne pada mi na pamet postavljati sebe iznad drugih. Dakle molim vladajuće, stvarno mislim da kad se uđe u Via Romu da ima dovoljno prostora, znam da je sigurnosno i sve da se nekako kroz sustav organiziranja posjeta napravi to da ljudi ne stoje vani, nije baš to najbolje je li da su izloženi vremenskim nepogodima i svemu ostalom. Drugo, nazdravlje, praznovjerni bi rekli istina. Drugo, zatvorski sustavi nam mnogi pucaju po šavovima, to tvrde sindikati, to oni tvrde je li i čuli smo ovdje kolega Dretar je govorio nedostaje nam preko 4 stotine pravosudnih policajaca i jutros sam bio na Hrvatskoj televiziji sa kolegama iz Državnog inspektorata i s kolegama iz SDP-a, iz IDS-a i gradonačelnikom Pule pa smo raspravljali o bespravnoj gradnji u Puli i naravno da, da i oni kažu fali nam nekoliko stotina inspektora jer ti je glava u torbi, a ti za 7 tisuća kuna bi trebao izlazit na teren i rušit sve ono što treba rušit na koncu što je protuzakonito, ilegalno je li, al za 7 tisuća kuna glumit heroja po cesti, pa rijetki su ti, ima ih Bogu hvala država tu mora sve napraviti da potakne materijalne uvjete rada da budu kvalitetniji, plaće našim pravosudnim policajcima, ljudima koji rade u zatvorskom sustavu da dakle službenicima, svima u kaznionicama i da onda ljudi imaju financijske benefite svoga posla i to je posao države da netko tko tamo radi, a nije ugodno dolazit na takav posao znate, to nije ugodno, e onda da, da, da takvi naši ljudi i takvi pravosudni policajci imaju adekvatne financijske uvjete od novca, beneficiranog staža itd., pa će onda znat zašto negdje se izlaže i svoje zdravlje i ugrozu nekada i sve jer će znat da doma kad dođe svojoj djeci i ženi da će donest 12-13 tisuća kuna, a ne 7 tisuća kuna. Tako da evo to baš mi je bilo važno reći. Čuli smo kolegu Kajtazija, govorio je o europskim presudama, ja ih nisam vidio, pa neću ih komentirati je li, koje govore kako se prema zatvorenicima ne odnosi na propisan način, možda možemo tu isto čut nešto od vladajućih. Ja bi evo volio da, da stvarno i tim ljudima koji tamo završe s pravom je li ako ih je sud osudio da izdržavaju svoju kaznu držim da im je to dovoljna kazna, dovoljna kazna i da ne trebaju onda dodatno trpjeti neke stvari, a onda pogotovo držim da da mora unutar zatvorskog sustava sve se postaviti da ti ljudi ono ne znam da, da ne čine suicide i ostalo što se događa jer ti ljudi isto umiru po zatvorima, to isto mi nema smisla. Ono što mi je isto važno kada razgovaramo o odgojnim zavodima onda tu molim vladajuće da naprave sve što mogu i tu imam iskustva jer sam 16.g. radio u školskom sustavu, razrednik sam bio, ali sam surađivao sa Centrom za socijalnu skrb, pa sam imao neke momke koji su tako s ulice, pa mi je onda sud dodijelio da, da s njima živim, rastem, borim se, više ili manje uspješno, pa imam to iskustvo i ne smijemo dopustit da nam ti klinci, naši mladci koji završe u takvim sustavima da izađu gori nego što su ušli unutra jer to se isto događa znate. To je moje iskustvo s ulice, znači ja, ja ne znam možda nemam, nemam akademsko obrazovanje u tom, u toj dimenziji je li, ali vam govorim praktično imam podosta. Dakle ja sam bio s mladcima koji bi dobili neke presude, završili u takvim odgojnim zavodima odnosno ustanovama i vratili bi se gori i sad država je ta koja mora sa strukom, sa svim ljudima koji su unutar sustava raditi odgojno prvenstveno, ja uvijek mislim da je edukacija i odgoj puno važniji od, od prisila i mislim da prisile kao takve ne vjerujem baš da puno mogu promijeniti srce čovjeka, ali vjerujem da jedni kvalitetni programi, preventivni programi, dobri programi i na koncu Don Bosco je davno to izmislio je li preventivni sustav odgojni njegov ljubavi, a bio je jedan od najvećih animatora djece i mladih, tu se čovjek mijenja, tu se čovjek mijenja, ne mijenja se čovjek pod bičem, pod mačem, Grci kažu da svaka sila rađa novu silu i to je velika istina. Pa evo znam da je država tu da, da ne može bit sad Caritas je li i da ne može sad bit u toj dimenziji je li, ali može napravit sve što može da se brinemo i o tim mladcima koji nam tamo završe, hvala. rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovane zastupnice Vesne Nađ. Zahvaljujem. g. potpredsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, pred nama je još jedno Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2021.g. i Izvješće o radu Probacijske službe za 2021., dakle slično kao i prošle godine kao što je već rečeno. Tijekom 2021.g. u ustrojstvenim jedinicama Uprave za zatvorski sustav i probaciju boravilo je 12.026 osoba lišenih slobode. Prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora glavna svrha izvršavanja kazne zatvora uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora njegovo osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima čime se pridonosi zaštiti društvene zajednice. Je li to moguće u nedostatnim i neadekvatnim smještajnim kapacitetima kaznenih tijela? Čisto sumnjam. Kad govorim o izvješću o stanju i radu kaznionice zatvora i odgojnih zavoda za 2021. treba ponovo naglasiti da je pučka pravobraniteljica u svom izvješću za 2021. navela da je tijekom 2021. epidemija u velikoj mjeri utjecala na prava osoba lišenih slobode koje se nalaze u zatvorskom sustavu i postupanje prema njima, a godinu je obilježilo i stupanje na snagu Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Epidemija covida-19 naglasila je postojeće probleme u zatvorskom sustavu. Zatvorenici se i nadalje najčešće pritužuju na neodgovarajuću zdravstvenu zaštitu pri čemu se zamjećuje porast pritužbi na njezinu nedovoljnu dostupnost. Nakon što je u siječnju 2021.g. u medijima objavljena vijest o smrti zatvorenika u zatvoru u Zagrebu pučka pravobraniteljica je na vlastitu inicijativu pokrenula ispitni postupak, a isto je učinila i nakon informacija o smrti drugih zatvorenika kojih je prema podacima Središnjeg ureda za zatvorski sustav u u 2021.g. bilo 10, ovdje sad vidimo da ih je bilo 35, ispitni postupci su još u tijeku navodi pučka pravobraniteljica, a prema do sada prikupljenim informacijama rekla je da je jedan zatvorenik umro od predoziranja. Bilo bi zanimljivo saznati kako se može droga naći u zatvorskom sustavu i je li se ispitalo i našlo krivca za takav propust. Tijekom 2021.g. u zatvorskom sustavu boravilo je ukupno 1.343 zatvorenika i maloljetnika ovisnika o drogama, svi u formalnopravnom statusu. u formalnopravnom statusu. Zatvorenici ovisnici o drogama skloniji su navodi se rizičnom ponašanju u zatvoru do ostale zatvoreničke populacije samoozljeđivanja, pokušaj suicida, konflikti s drugim zatvorenicima, pokušaj unosa droge te je kod njih veća učestalost zdravstvenih problema hepatitis, općenito lošije zdravstveno stanje. Prenapučenost opet kaznenih tijela i uvjeti smještaja koji ne odgovaraju zdravstvenim, higijenskim i prostornim zahtjevima te klimatskim prilikama, godinama su jedan od najčešćih razloga prituživanja. Prema podacima Središnjeg ureda za zatvorski sustav ukupno je popunjenost zatvorskog sustava na dan 31. prosinca 2021.g. bila je 104% što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu, pri tome napučenost u zatvorskim uvjetima u kojima se toga dana nalazilo čak 91% svih osoba lišenih slobode bila je visokih 123%. U čak 12 zatvora od ukupno 13 zatvora popunjenost je bila viša od 100%, a najteža je situacija u zatvoru u Zagrebu 150% 150% i zatvor u Karlovcu 155% te zatvor u Osijeku 168%. S obzirom na to … ocjenjujemo da Ministarstvo pravosuđa i uprave kontinuirano poduzima niz aktivnosti radi otklanjanja problema povremene prenapučenosti kaznenih tijela i poboljšanja uvjeta izvršavanja kazne odnosno mjere istražnog zatvora. U svrhu poboljšanja uvjeta zatvora u Osijeku su krajem 2020.g. preuređene smještajne jedinice kroz adaptaciju 22 zatvoreničke sobe i zatvoreničke kupaonice, radi generalnog povećanja smještajnih mogućnosti kaznenih djela na širem području istočnog dijela RH tijekom tijekom 2019.g. uređeni su i prošireni kapaciteti u zatvoru u Bjelovaru novih devet mjesta u zatvorenim uvjetima i Kaznionici u Požegi novih 50 mjesta. Nažalost od izrađenog plana izgradnje novih kapaciteta u Kaznionici u Glini novih 70 mjesta se moralo odustati zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije u prosincu 2020., a dodatno je u tom kaznenom tijelu zbog razornih posljedica potresa stavljen izvan funkcije funkcije smještajni kapacitet jedne starije zgrade za smještaj zatvorenika od 102 mjesta. Isto tako usred posljedica potresa zbog značajnog oštećenja objekta izgubljeni su i smještajni kapaciteti zatvora u Sisku koji je brojio 48 mjesta. Potrebno je da se što prije obnove ovi potresom oštećeni objekti i da se možda intenziviraju povlačenje sredstva iz eu fondova. Što se tiče obrazovanja zatvorenika tijekom 2021.g. u različitim obrazovnim programima upisano je 219 zatvorenika i maloljetnika tijekom godine 140 zatvorenika i maloljetnika završilo je obrazovne programe dok je 19 zatvorenika maloljetnika prekinulo upisani program. Smatramo da bi trebalo više poraditi na različitim obrazovnim programima zatvorenika koji će im pomoći u zapošljavanju nakon odsluženja kazne zatvora. Na dan 31. prosinca 2021. u kaznionicama zatvora, odgojnim zavodima i centrima ukupno je 3.559 sistematiziranih radnih mjesta popunjenost je bila kao što je rečeno 72,27% što smatramo nedostatnim, osobito što se tiče pravosudnih policajaca. U izvješću se navodi da u RH djeluje profesionalna Probacijska služba koja je 2019. primila nagradu CEP-a. Nije jasno što Ministarstvo pravosuđa i uprave toliko čeka da se donese pravilnik o uvjetima o otpustu uz elektronički nadzor jer je u izvješću se navodi da je za očekivati da navedenu novo normativno rješenje pozitivno utječe na smanjenje broja osoba lišenih slobode. Vidimo da je to tek javna rasprava o tom pravilniku. Pred nama je Izvješće o radu Probacijske službe za 2021.g. i uporno nam se serviraju izvješća koja nisu nisu različita od prethodne godine i ta praksa treba prestati jer nema nikakvog suvislog razloga da se ne poštuje čl. 4. st. 14. zakona, tek sada mi imamo izvješće iz 2021. kojim je propisano da o radu Probacijske službe Vlada RH izvješćuje HS jedanput godišnje, a najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu. Vlada je ovo Izvješće o probaciji za 2021. dostavila Hrvatskom saboru tek 9. prosinca 2022. godine. Zakon o probaciji propisuje da su probacijski poslovi od posebnog interesa za RH. Probacijaska Probacijaska služba je u protekloj godini radila na izvršavanju 6.875 predmeta i time, s time da je na izvršavanje zaprimila ukupno 3.167 novih predmeta, a završila 3.219 predmeta. Rad za opće dobro znači, dakle bilo je, u to je bilo uključeno 1.380 pravnih osoba, a osobe uključene u probaciju odradile su ukupno 546.673 rada, sati rada za opće dobro. Rad za opće dobro izriče se od strane suda kada kao zamjena za kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i zamjene za novčanu kaznu ili kao obveza koju državni odvjetnik može izreći okrivljeniku. Najveći postotak predmeta u 2021. godini imali su probacijski uredi u Zagrebu, Varaždinu i Splitu. Rad za opće dobro tijekom 2021. godine najčešće je izrican za kaznena djela protiv imovine, krađa, teška krađa, prijevara te za kaznena djela protiv zdravlja ljudi, neovlaštene proizvodnje i promet drogama te nanošenje teške tjelesne ozljede. Ovo isticanje brojčanih podataka je dakako dobro i ukazuje na veliki napor probacijske službe, ali nas bi kao saborske zastupnike, a i širu javnost zanimalo kakvi su trendovi je li upravo takva probacijska, jesu upravo takve probacijske mjere utjecale pozitivno na ostvarivanje svrhe probacije koja je kako je navedeno resocijalizacija i reintegracija u zajednicu utjecajem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenicom kaznenih djela. I u ovom izvješću nedostaje analiza provedenih mjera i njihova, njihovih učinka i komparacija učinka sa prethodnom godinom. Također nemamo zaključne napomene u kojem bi se navelo prijedloge za unapređenje onih postupaka probacijske službe koji nisu dali željene rezultate. Također navodi se u izvješću da je hrvatska probacijska služba u budućnosti će utjecati na okolnosti koje su doprinijele i počinjenju kaznenih djela i mogla bi pridonijeti i kriminalnom povratu. Međutim, mi imamo, vidimo da imamo 34,8% osoba koje su ranije osuđene u kaznenom postupku. Ali sve u svemu Klub zastupnika Socijaldemokrata podržat će ovo izvješće koje smo dobili za ova, za stanje o radu kaznionica i probacijske službe. Hvala lijepo. rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovanog zastupnika Mišela Jakšića. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici dobar dan. Dakle, da se malo našalimo u samom startu lijepo je znati da bar neka od pravosudnih izvješća bez da oporba za njih mora skupljati potpise. Vidli smo kako to ide sa izvješćem Vrhovnog suda, vidli smo kako to ide sa izvješćem Državnog odvjetništva, mogli bi sada nabrajati i ostale institucije koje ni nisu došle do sabora, ali barem kaznionice i probacijska služba su došle nekakvim očekivanim redom kako bi trebale dolaziti. Ono što je bitno reći u samom početku da kada raspravljamo i o radu naših kaznionica i o radu probacijske službe sigurno je da to nije tema prema kojoj hrle ljude, prema kojoj hrle saborski zastupnici, nije tema s kojom netko voli stvarati nekakve političke agende i velike političke rasprave no usudio bi se reći da je to jedna isto tako važna tema jer pokazuje koliko smo svi zajedno postali zrelo, korektno, solidarno društvo jer sigurno da ljudi koji su zbog svojih nekih životnih grešaka završili u kaznionicama isto tako zaslužuju prava da imaju normalno odsluženje kazne prema društvu i da jednostavno pokažemo da smo spremni pomoći i tim ljudima da odleže ono što imaju, ali isto tako da nakon toga stanu na svoje noge i postanu punopravni članovi našega društva. Tu se vidi veličina i snaga same države i samoga društva. Ono što je zanimljivo za navesti kao i u masi drugih područja od zdravstva, obrazovanja, gospodarstva, tako je korona i kad pričamo o kaznionicama pokazala sve one felere i falinge koje imamo u tom sustavu. Znamo i sami koliko je bilo i anonimnih istupa i javnih istupa, koliko pritužbi i žalbi je došlo iz naših kaznionica i ta korona je pokazala sve one boljke koje naš sustav kaznionica nosi u sebi. Usudio bi se reći da su došle na naplatu godine nečinjenja, godine neulaganja, a tu vrlo lako možemo povući i paralelu sa ostalim dijelovima našega pravosudnoga sustava. I ono što se vidi i u ovim izvješćima, vidi se i na puno drugih polja. Jednostavno iz godine u godinu recikliramo temu, recikliramo brojke, uzmemo si da je nešto malo bolje, nešto možda malo gore, raspravimo ta izvješća, odglasamo o njima, ali bojim se da nekakvih evidentnih pomaka na bolje u samom sustavu nema jer jednostavno je vidljivo da i dalje u izvješćima i u raspravama provlačimo više-manje iste teme i iste teze. Evidentno je da se ništa nije napravilo ili se nedovoljno napravilo kad pričamo o plaćama i materijalnim pravima i naših pravosudnih policajaca i naših čuvara i drugog osoblja koje je suport u sustavu kaznionica i probacijske službe. Vidljivo je koliko ima slobodnih radnih mjesta, a mislim da je i jako vidljivo kad se i raspisuju neki natječaji za popunjavanje tih radnih mjesta kakav je interes ili bolje ga nazovimo ne interes. I opet ćemo ovdje reći da smo svjesni važnosti tog sustava, da da da treba tim ljudima dati veća prava, da treba napraviti bolje kadrovsko i jače kadrovsko ekipiranje ali bojim se da se opet to na njihovim plaćama dakle u proračunu neće vidjeti i neće osjetiti. Isto kao što iz godine u godinu raspravljamo na način da je potrebno ulagati u infrastrukturu, da ju je potrebno dići na veći nivo, priznamo si da je korona pokazala sve boljke naše infrastrukture, ali opet na kraju dana kad dođe proračun, kad dođu ta ulaganja ili ih jednostavno nema ili su ona sporadična bez ikakvog jasnog sustava. I zato i ovim putem u ime Kluba SDP-a apeliramo da ne koristimo raspravu o ovim izvješćima iz godine u godinu samo da bi reciklirali brojke i nekakve sitne eventualne promjene nego da kao i u ostalim dijelovima našeg pravosuđa jednostavno podvučemo konačnu crtu i napravimo jasnu inventuru gdje su ti problemi nastali, zašto je do njih došlo i koliko jednostavno sredstva treba uložiti da bi se i taj sustav podigao na nivo koji je potreban i koji vidimo iz izvješća u izvješća da danas nemamo. Tada nećemo raspravljati niti o infrastrukturnim problemima, tada nećemo raspravljati niti o manjku radne snage, tada nećemo ni raspravljati o tome koliko smo imali suicida u našim kaznionicama, kako je došla droga, kako su došle neke druge stvari koje jednostavno ne bi smjele ulaziti u taj sustav jer ćemo znati da smo kao društvo napravili sve da pomognemo ljudima koji su u sustavu kaznionica na odsluženju kazne da stanu na noge, ali tada ćemo znati i da smo napravili sve i da jednostavno napravimo kadrovsko i infrastrukturno ekipiranje kakvo je očito tom sustavu potrebno. Hvala vam lijepo. rasprava u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku poštovane zastupnice Ružice Vukovac. uključen/…predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Dakle Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda zavoda i centra za 2021.g. sadrži osnovni ustrojstveni prikaz i funkcioniranje upravne organizacije ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa nadležna za zatvorski sustav, zatim osnovne pokazatelje o brojnom stanju i strukturi osoba lišenih slobode, vrsti i opisu poslova vezanih uz postupanje sa zatvorenicima, broju i strukturi zaposlenika zatvorskog sustava, te financijskom poslovanju samog sustava, kao i probaciju. Prema Zakonu o izvršavanju odnosno izvršavanju kazne zatvora glavna svrha izvršavanja kazne jeste uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koja se nalazi na izvršavanju kazne zatvora njegovo odnosno njeno osposobljavanje za život na na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima u cijelosti sadržana u misiji i viziji zatvorskog sustava uprave za zatvorski sustav i probaciju. Zbog potresa koji su pogodili Sisačko-moslavačko područje krajem prosinca 2020.g. zatvor u Sisku je oštećen u tolikoj mjeri da nije upotrebljiv pogodan za boravak osoba lišenih slobode, da su sve osobe lišene slobode evakuirane iz tog prostora i premještene u druga kaznena tijela. Iz navedenih razloga je tijekom cijele 2021.g. unutar zatvora u Zagrebu privremeno organizirano funkcioniranje zatvora u Sisku i i zaprimanje osoba lišenih slobode jer se radi o najbližem sličnom kaznenom tijelu zatvorenog tipa. No ono što mi nedostaje u ovom izvješću je, nekoliko informacija o tome je li oštećena zgrada u postupku obnove, u kojoj fazi obzirom da je Hrvatska dobila sredstva od EU za potrebe obnove javnih zgrada i da li će uopće biti namijenjena i dalje za istu funkciju? Unatoč relativno pozitivnom izvješću u stvarnosti u zatvorskom sustavu pratimo vrlo upitne situacije. Primjerice prije nekog vremena javnost je bila obaviještena o tome da su pravosudni policajci u Remetincu pronašli mrtvog zatvorenika. Bila je riječ o muškarcu koji je bio smješten u Centru za dijagnostiku u kojemu stručnjaci različitih profila utvrđuju psihofizičko stanje osuđenika, te nakon toga odlučuju u kojem zatvoru ili u kojoj kaznionici će on služiti kaznu. Ovo je bio zapravo 6. slučaj smrti zatvorenika u Remetincu tijekom 2021.g.. Ne događaju se incidenti samo u zagrebačkim zatvorima, dakle u šibenskom zatvoru je zatvorenik ili više njih zapalilo ćeliju. Tijekom intervencije u nama nepoznatim okolnostima ozlijeđen je jedan pravosudni policajac. U zatvoru u Splitu u ćeliji je preminuo muškarac u dobi 33.g. iz Imotskog. Slijedeće jutro je hitno provedena obdukcija bez da je obitelj prije toga obaviještena. Prema prvim nalazima dostupnim javnosti nije bilo naznake nasilja, ni naznake da se radi o kaznenom dijelu, ali s pravom obitelj pokojnika sumnjala je da se prikriva potpuna istina. Tada je stariji brat pokojnog zatvorenika rekao kako je sramotno da se prije provela obdukcija negoli su oni saznali da im je član obitelji mrtav i mislim da je u potpunosti upravu. Obitelj je tada tvrdila, dakle njegova supruga koja je bila trudna s 5. djetetom, bila mu je u posjeti dan ranije i sve je bilo u redu, nije bilo nikakve naznake da je u takvom teškom stanju da bi mogao umrijeti, al nije joj niti kazao da ima ikakve zdravstvene teškoće. Splitski zatvor još uvijek prati stigma smrti Kristijana Vukasovića, 18-godišnjeg mladića iz Jesenica kraj Omiša koji je u kolovozu 2019. izveden iz ćelije u stanju moždane kome, nije se nikada probudio i preminuo je u KBC Split tri tjedna kasnije. Bio je pritvoren zbog 4 požara koja je izazvao u okolici svoje kuće, a patio je od niza poremećaja među kojima i ADHD i poteškoća u razvoju zbog kojih mu je utvrđen invaliditet. Roditelji su pokrenuli sudski postupak kako bi se utvrdilo tko je kriv za smrt njihova sina, suđenje se još uvijek vodi na Općinskom sudu u Zadru. Javnost je s ovakvim događajima zgrožena, a događaju se i suviše često. Moram spomenuti i prisutan problem udaljenosti ženskog zatvora u Požegi, ta je udaljenost ozbiljan uteg za 70-tak žena koje služe kaznu zatvora u ženskoj Kaznionici u Požegi jer su sve tamo smještene bez obzira na to odakle dolazile. Tih 70-tak žena ujedno čini cijelu žensku zatvorsku populaciju u Hrvatskoj dakle mršavih 3 do 5% svih zatvorenika, gurnute na rub Požege između vojarne s jednog i velikog supermarketa s druge strane za neke od tih žena, njihove obitelji i posebice njihovu djecu ta udaljenost je financijski nepremostiva. Doći u Požegu u posjet automobilom primjerice iz Zagreba traje minimalno 6 sati, gotovo cijeli jedan radni dan i stoji barem 500-tinjak kuna. Dolazak iz Splita ili Dubrovnika puno je kompliciraniji i skuplji i to za one obitelji koje imaju automobil. One koje tu mogućnost nemaju osuđene su na još skuplja višednevna putovanja javnim prijevozom. Geografska udaljenost u praksi znači da neke žene rijetko primaju posjete i rijetko viđaju svoju djecu. Ona u njihovom slučaju postaje opipljiva izoliranost. Sve su to problemi našeg sustava. Probacijski uredi nadziru izvršavanje obveza prema rješenju državnog odvjetnika, organiziraju i nadziru izvršavanje rada za opće dobro i rada za opće dobro sa zaštitnim nadzorom odnosno sigurnosnim mjerama, vrše nadzor nad osobama kojima je izrečena uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom ili posebnim obvezama ili sigurnosnim mjerama te nadziru uvjetno otpuštene osuđenike, izrađuju izvješća za sud, Državno odvjetništvo i zatvor odnosno kaznionicu. Oni neposredno rade s osobama uključenima u probaciju, surađuju s tijelima lokalne zajednice, državnim tijelima, institucijama i organizacijama civilnog društva, a sve s ciljem izvršavanja probacijskih poslova. Obavljaju i poslove procjene kriminogenih rizika i tretmanskih potreba počinitelja kaznenih djela uključenih u probaciju te prate njihovu realizaciju. I onda hrvatska javnost saznaje pedofil iz Slavonije osuđen za seksualno zlostavljanje desetogodišnje pokćerke kažnjen je radom za opće dobro. U bizarnom razvoju događaja na kraju je završio u udruzi za rad s djecom s posebnim potrebama opet u jednom slavonskom gradu. Osuđeni pedofil prije nekoliko je mjeseci obavljao fizičke poslove poput košenja trave, popravljanja ograde, bojanja sprava za igranje u zabavno edukacijsko, u edukativnom parku izgrađenom isključivo za rad s djecom s posebnim potrebama. Tamo ga je iako je osuđen za zlostavljanje pokćerke poslao probacijski ured Ministarstva pravosuđa u Osijeku. Tvrde nismo znali ali bio je besprijekoran radnik. Iz udruge su poručili da nisu znali za što su osuđeni ljudi koje im probacijski ured pošalje, ali da oni ne rade s djecom nego na poslovima održavanja i da su pod nadzorom. Ja udruzi vjerujem, ali što je s probacijskim uredom. U internom postupku utvrdit ćemo što se dogodilo, utvrdit će odgovornost i ako je potrebno sankcionirat će se određene osobe tada je izjavio i sam ministar Malenica i najavio je provedbu mjera kako se to ne bi ponovilo. Ja bih također voljela znati koje su to bile mjere koje su tada poduzete, koje su najavljene i da li se one provode. Očito je riječ o pogrešci u sustavu jer takva osoba nije trebala biti poslana u takvu ustanovu, teško mi je to shvatiti ali vidimo da je to nekakva sistemska greška i treba mijenjati zakon to su također riječi samog ministra. Upućivanje takve osobe u udrugu koja radi s djecom upućuje na to da kao društvo ne štitimo djecu, ne prepoznajemo opasnosti i dugotrajne posljedice rodno uvjetovanog nasilja, ne poduzimamo nikakve radnje prema osobama odgovornim za ovakve i slične propuste, a nalazimo niz isprika za teške propuste i ozbiljna teška kaznena djela. Upravo se zbog ovakvog kontinuiteta učestalih i ozbiljnih pogrešaka poput izostanka prevencije rodno uvjetovanog nasilja, pedofila u udrugama za djecu i čestih ubojstava žena zbog loše procjene rizika dovodi u pitanje sigurnost i minimalni prag poštovanja ljudskih prava žena u Hrvatskoj čime Hrvatska izravno i grubo krši odredbe Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava pa i Istambulske konvencije. Ovakvim postupkom Ureda za probaciju ugrožena je zaštita jedne od najosjetljivijih skupina djece o čijoj su sigurnosti i država